mislim da je zanimljivo pitanje zašto uopšte raspravljamo o ovom amandmanu i zašto ovaj amandman nije odbačen. To je ono što je nekada bila praksa i to je ono što je trebalo uraditi, ali je, ja mislim,ipak važnija bila namera vladajuće koalicije da ovo iskoristi za, rekao bih, zakasneli obračun sa Sašom Jankovićem. E sad, 2012. godine SRS je bila protiv Saše Jankovića. Mi smo i tada znali da je on sluga zapada, koga su „žuti“ doveli ne da vrši funkciju koju treba, nego da vrši neke druge korekcije u društvu i da nastupa po potrebi. To pokazuje koliko ta vaša naknadna pamet kasni za onim što smo mi iz SRS znali još 2007. godine, mislim, kada je prvi put izabran i kada smo to kritikovali i bili protiv njegovog izbora.Druga stvar, vi nemate problem sa Sašom Jankovićem, vi zapravo imate problem sa sopstvenom kadrovskom politikom. Izaberete Sašu Jankovića, glasate, hvalite ga, prođe neko vreme, vi kažete – ne valja ništa, kriminalac, lopov, ovakav, onakav. Izaberete Radulovića, prođe par meseci, od genija finansijskog, evo ga opet lopov.

Dakle, plata nije ni približna Jorgovanke Tabaković i njegova. I, ako već govorite o licemerju, pa ko vrši najodgovorniji posao u državi, ko bdi 24 sata i još tri minuta više nad ovom državom, Aleksandar Vučić. Zar ne treba on da ima najveću platu?E, sada, guverner Narodne banke pet hiljada evra, a predsednik Vlade koji, valjda čitav ovaj broj zvani Srbija usmerava, hiljadu evra. Pa, zar to nije licemerje, zar to nije demagogija? Ja mislim da jeste. Ako već pričate o demagogiji i licemerju idite do kraja. Idite do kraja, a ne ovaj je dobar, a ovaj nije dobar, ili danas je dobar, a sutra nije dobar.Mi bar znamo, koga na početku označimo da ništa ne valja, ne valja. Prema tome, kada pričate o licemerju i o doslednosti, pogledajte prvo u svoje redove, a i Saša Janković je iz vaših redova. Vi ga birali. Svi ga zajedno birali 2012. godine, uhvatili se za ruke, sve poslaničke grupe, jer nije bilo SRS da razbije to nesrećno jedinstvo, kao što to sada činimo. Hvala. Na osnovu čega replika?Po amandmanu narodni poslanik Maja Gojković. **Maja Gojković** Zahvaljujem predsedavajući.Znači, u pitanju je amandman poslanika Vladimira Đukanovića, na član 8. i to je pravo poslanika Vladimira Đukanovića da predloži na predlog budžeta, amandman kakva on želi. Znači, ovo je njegov lični stav.Poslanička grupa SNS, drugačije razmišlja i neće podržati ovaj njegov amandman. NJegovo pravo je isto tako pravo, kao što je u prošlom sazivu odlučio da jedini od nas ne podrži izveštaj Poverenika, odnosno Zaštitnika građana i on je glasao protiv njegovog izveštaja u prošlom mandatu. Zato što smatra politički da njegov izveštaj nije bio izveštaj jednog Zaštitnika građana. Nemojte vikati na mene i molim vas da opomenete poslanike, imam pravo da govorim o ovom ovog amandman nije ono što smo čuli malo pre od onih koji smatraju da ovaj amandman treba odbiti. Suština ovog amandmana je i koliko sam ja razumela predlagača, on će me ispraviti, da je plata Zaštitnika građana trenutno 400 hiljada dinara i da on može na pravi način da štiti građane ove države i za neki primereniji, koliko ste vi predvideli 216

hajde da raspravljamo o tome. Ne da li nam treba Zaštitnik građana. Treba nam, dogovorili smo se u jednom momentu, neko je doneo zakon i imamo sada Zaštitnika građana. Da li radi svoj posao ili ne radi svoj posao, uz funkciju poslanika, ja sam i predsednik parlamenta i neću se izjašnjavati, jer ne bi bilo uredu.Ali, da li neko može bolje da radi za 216 hiljada ili je u pitanju novac, pa će najbolje, najbolje raditi za 400 hiljada, o tome se ovde razgovara i Vladimir Đukanović ima pravo da postavi to pitanje pred parlamentom i pred javnošću Srbije.Čemu onda takve bučne reakcije, da neko nema pravo da pita – jer možeš da radiš taj posao možda malo bolje za 216 hiljada dinara? Ili baš moraš da imaš 400 hiljada dinara? To je suština ovog amandmana. To je suština. To što je rekao da guvernerka ima toliko i toliku platu, rekao je, 400 hiljada za jedan vrlo odgovoran posao, voditi finansije ove države.Premijer, nemojte gledati kako se zove premijer, pa skačete ovde, ne volite Aleksandra Vučića. Ne volite ga, pa, bože moj ali on odgovoran posao radi, kao što su radili i oni premijeri prethodno za nekih 120 hiljada dinara. NJegov posao je očigledno, po vašim merilima manje važan. Pa, nije baš tako. Predsednik države istu toliku platu. Predsednik parlamenta još manju platu, a vi poslanici nemojte da kažete da vaš posao ne vredi ništa. Uzdržite se od toga. Vaša osnovna plata je 68 hiljada dinara.Niko me neće ubediti da ljudi koji predstavljaju građane Srbije direktno obavljaju mnogo manje važan posao od Zaštitnika koga smo mi izabrali, predstavnici građana. Znači, hajde da razmišljamo o tim kategorijama.Da li Zaštitnik građana može valjano da obavlja posao za 216 hiljada dinara. Hajde, da mu onda podignemo platu da ima više, da ima 600, da ima 700, da ima milion dinara, ako su to kriterijumi obavljanja jednog vrlo važnog posla.Znači, posla.Znači, ne mogu da podržim amandman Vladimira Đukanovića, ali sam razumela njegovu dilemu, da li Zaštitnik građana može sa malo manjom platom u ovoj velikoj finansijskoj krizi da štiti građane koji nemaju ni deset, ni 15 hiljada dinara plate. Hvala vam

da sam bio poslanik 2012. godine glasao bih protiv njegovo izbora. Tako da tu budemo potpuno načisto. I, kolega Rističević je uz mene jedna od onih koji je glasao protiv njegovo izveštaja, zato što su mu svi izveštaji politički pamfleti.To se slažem sa vama da neretko se pogreši u nekom tom kadriranju. Zašto? Zato što onaj ko radi taj i greši. Onaj ko ne radi ništa taj ne može da pogreši. Tako da u tome jeste suština i dobro je, gospodin Vučić je i priznao da mu je jedan od bivših ministara velika greška. Nažalost, sada tu sedi i priča o partokratiji, ali je to potpuno suludo.Ovde suludo.Ovde samo želim da kažem da je suština ovog amandmana bila da se oko ovoga povede polemika, da se ovde konačno uredi sistem i da ispliva licemerje tzv. lažne elite ovde koja je stala ovde iza gospodina Jankovića zato što nam se silom nameće da su oni elita i niko drugi osim njih nema pravo u javnosti da slučajno konkuriše da dođe na takvo neko mesto. Možete da budete akademik, ali ako niste u toj nekoj soroševskoj grupaciji, vi ne možete ni na jedan mediji da dođete ovde zato što je to tako ovde napravljeno s njihove strane.Želeo sam da samo ispliva tzv. tih rodoljuba, patriota koji stadoše sad ovako glasno da brane Sašu Jankovića, predvodnika jedne soroševske grupacije koja ovde, nažalost, hara Srbijom. Toliko, od mene, i drago mi je da se ovakva polemika povela, neka javnost vidi zapravo ko ovde suštinski razmišlja o bilo kakvim uštedama i ko uopšte razmišlja o bolesnim ljudima. Niko tu nameru, taj drugi deo amandmana nije hteo da pomene, a hteli smo taj novac, naravno, da preusmerimo da se leče ljudi koji moraju u inostranstvu da se leče kako bi bilo više novca. Hvala vam. Po amandmanu, narodni poslanik Marko Đurišić.

Ako ćemo da pričamo o tome šta radi ili da li radi ili ne radi Zaštitnik građana, stavite njegov izveštaj o radu ovde na skupštinsku raspravu, pa da povedemo tu raspravu. To sigurno ne može da uradi opozicija.Znači, hajde skupite hrabrosti i stavite to na dnevni red. Ova Skupština nije radila četiri meseca posle izbora. Pa, kad smo se konstituisali trebalo je još dva meseca da počnemo sa radom. Pa, i ono što smo radili do ove sednice, nije maltene ništa. I, to je ova većina, ništa. Prazna priča, bez bilo kakvog dela. I, onda jednu instituciju koja se bavi vrlo važnim stvarima, zaštitom građana od strane nesavesnog postupanja državnih organa, vi pokušavate da provučete kroz blato, spuštajući raspravu na niži nivo i vodeći političku kampanju.Skupite makar malo hrabrosti da povedemo diskusiju o tome šta i kako radi institucija Zaštitnika građana i na koji način su prava građana Republike Srbije ugrožena od rada ili nerada državnih organa, jer kada biste pročitali taj izveštaj o stanju ljudskih prava u Republici Srbiji, bili bi zabrinuti u kojoj državi živimo i šta nam se dešava, jer ovo je mesto gde treba da se vodi taj dijalog, a ne na medijima, na kojima čujemo kuknjavu neko ne može da dođe, i to od strane poslanika koji ima svoju emisiju na televiziji. Znači, on ima svoju emisiju, a ovde priča kako neko ne može da dođe na medije. Pa, ko ovde ne može da dođe na medije, da li oni preko puta ili mi sa ove strane, pošto vidim da se tako delimo u razgovorima i u diskusijama u Skupštini?Znači, ova rasprava još jednom pokazuje svo licemerje SNS, Aleksandra Vučića i očigledno je da će jedina sudbina ovog amandmana zavisiti od zvona, od zvona u danu za glasanje. Srećom, vama će uskoro da odzvoni. Hvala. Pravo na repliku, Vladimir Đukanović. **Vladimir Đukanović** Ja moram da kažem, evo, ako već pričamo o licemerju, uvaženi gospodine Arsiću, pošto vama moram da se obratim, ako već pričamo o licemerju, da, tačno, ja vodim jednu televizijsku emisiju gde ste vi rad gost ako hoćete da dođete, ali problem je u tome što i ne želite nikada da dođete. Ali, još veće licemerje je u tome da ste vi pravili jednu televiziju koju danas tako žestoko umete da pljujete. E, to je ono što je najveće licemerje. I nemojte vi da pričate o uticaju na medije, kada ste vi direktno kao političar učestvovali u pravljenju televizije. To je tek nešto što je skandalozno.Što se tiče Zaštitnika građana, nikada za pet godina njegovog mandata dok ste vi bili vlast niste stavili ni jedan jedini njegov izveštaj na dnevni red, nikada i nikada se nije bunio zbog toga. Ova sadašnja vlast mu je dva puta stavljala izveštaj na dnevni red. Ja se izvinjavam, mi smo mu pet puta više izašli u susret nego što ste to vi radili. Vi niste ni jednom.Prema tome, ja zaista ne razumem, ako hoćete da mi uskratite pravo kao narodnom poslaniku da izrazim svoj stav o njegovom radu, to je već vaš problem, zato što imate diktatora u glavi. Ja imam pravo kao narodni poslanik da govorim o njegovom radu, zato što on podleže kontroli Narodne skupštine Republike Srbije. Prema tome, imam pravo da cenim njegov rad, imam pravo da komentarišem njegove izveštaje i imam pravo da dam svoj sud o njegovom radu, koji je katastrofalan, jer je uništio tu instituciju. Hvala.

Ja sam taj koji je dva puta za oba izveštaja glasao protiv izveštaja Zaštitnika građana, odnosno protiv izveštaja političara Saše Jankovića. Ja nemam ništa protiv institucije koja se zove Zaštitnik građana, ali Saša Janković je bio samo jedan kamuflirani politički aktivista koji je svoju političku aktivnost u ovu dragocenu instituciju zavio.On je samo politički ofarban stranački aktivista, skupo plaćeni i gospodin Đukanović greši. Ja znam građanina kojeg je zaštitio Saša Janković. Taj građanin se zove Saša Janković. On je zaštitnik, on je zaštićenik, zaštićen od svega, zaštićen od zakona i to mesto treba da pripadne nekom vrlom pravniku koji je istaknuti pravnik iz oblasti ljudskih prava. To Saša Janković nikada nije bio. I da kažem ovima koji izlaze, velikim kritičara 90-ih, Saša Janković je bio visoki činovnik u Vladi Slobodan Miloševića, to da znaju ovi tamo koji izlaze, okreću leđa, neće da zatvore vrata i budućim da smo imali Zaštitnika građana i u Vojvodini i da nikada sa njim nismo imali problem. Ja u svoje lično ime kažem da ću glasati za amandman gospodina Đukanovića zato što smanjena plata ne obuhvata ovog kvazi zaštitnika građana, već budućeg stvarnog Zaštitnika građana koji će doći na njegovo mesto. Hvala. Poštovana predsednice, cenjeni ministri, Saša Janković je mnogo puta do sada dokazao da nije zaštitnik građana, da je političar koji svoju funkciju koristi da bi se politički obračunavao sa Vladom i premijerom. U članu 10a Zakona o Zaštitniku građana jasno se kaže – Zaštitnik građana i zamenik zaštitnika građana ne mogu da daju izjave političke prirode. Ali, on odavno pokazuje da se na njega zakoni Srbije ne odnose.Saša Janković svo vreme se bavi isključivo svojom političkom promocijom, od svog posla ne radi apsolutno ništa, ali zato uredno pljačka građane, uzimajući im 3.000 evra mesečno za platu koju nije zaradio.Da li je posao Saše Jankovića da tokom radnog vremena po Beogradu nosi žutu patku? Da li je posao Saše Jankovića da ćuti dok nekrunisani kralj stečaja najgrublje vređa novinare i medije? Da li je posao Saše Jankovića da ćuti dok dokazane siledžije vređaju i fizički napadaju članicu RIK? Da li je posao Saše Jankovića da ćuti dok vređaju i prete porodici i deci Aleksandra Vučića? Naravno da nije, ali on to radi bez ikakvog stida i zato svaki mesec uzima 3.000 evra.Potpuno se slažem da građani Srbije zaslužuju da imaju Zaštitnika građana, ali ne zaslužuju da na tom mestu bude Saša Janković, jer ko će građane Srbije da zaštiti od politički štetnog delovanja tog Zaštitnika građana? **Maja

reči.Kada je u pitanju Zaštitnik građana, aktuelni, Saša Janković, svakako smo imali prilike da otvorimo raspravu o njegovom izveštaju da bismo mogli da mu kažemo sve ono što mislimo da treba da mu se kaže. Apsolutno je nesporno da je Saša Janković političar, prozapadni političar, i da je to bio i 2007. i 2012. godine.Neko ko se predstavlja Zaštitnikom građana nikada u svom izveštaju, recimo, sedam godina je to trajalo, u svom izveštaju nije napisao da postoji jedan građanin Srbije, da se zove Vojislav Šešelj i da je u Haškom tribunalu u pritvoru bez izrečene prvostepene presude punih 12 godina. I nikada ni vi gospodo koji ste raspravljali o tome tako nešto niste pitali Sašu Jankovića.Ja se sećam 2012. godine, kada je biran, da je Jorgovanka Tabaković toliko lepih stvari o njemu pričala da sam ja mislila da ne postoji bolji čovek na svetu, pa sam se pitala što smo to mi srpski radikali iznosili neke drugačije stavove o Saši Jankoviću.Ali, gospodo, ako ste istinski hteli da raspravljate o tome, a mi jesmo, zašto ste dozvolili da se na Odboru za pravosuđe i upravu raspravlja o njegovom izveštaju u njegovom odsustvu? Kao član Odbora sam tražila i insistirala da bude prisutan na Odboru, pa da ga lepo pogledamo u oči i on nas, pa da porazgovaramo, da ga pitamo da li je on kandidat za predsednika ili Zaštitnik građana, da li je on Sorošev političar ili Zaštitnik građana koji prima platu iz budžeta, budžeta, iz budžeta koji pune građani Republike Srbije.(Vladimir Đukanović, s mesta: Nije hteo da dođe.)Ako nije hteo da dođe, onda se ne raspravlja o tom izveštaju, pa se kaže javnosti – evo, narodni poslanici ne mogu da raspravljaju o izveštaju zato što Saša Janković neće da dođe. Ja sam protumačila da vi ne želite tu vrstu rasprave, jer zašto biste dozvolili, mi smo nekoliko sati raspravljali o tom izveštaju i zaista je imalo šta da se kaže, ali je bila otprilike prazna priča zato što on nije bio tu da s njim razgovaramo. Zato budite iskreni, da li želite da se na taj način o tome raspravlja ili sad vi to koristite za dnevno-političku upotrebu.Mi srpski radikali smo dosledni u svemu, pa i u tome. nije bio dobar izbor ni 2007, ni 2012. godine, nije ni dobar kandidat za predsednika Republike. Niko mu ne brani da to bude, ali ne može biti Zaštitnik građana i već izvesno kandidat neke grupe koja ga kandiduje.Dakle, hajmo izveštaj, ako niste hteli na odboru, zovite ovde Sašu Jankovića, izveštaj imamo, pa da se lepo kao pravi poslanici o tome ispričamo. Hvala. Hvala.Moram da dam po članu 96. predlagaču zakona. Ne znam kako da dam kad je puna lista.Javite

Stvarno želim da zamolim sve poslanike da vratimo raspravu o okvire budžeta, da se više ne bavimo ovde politikom i da ne dozvolimo da nam Saša Janković postane sinonim za Zaštitnika građana i da ne postane sinonim za ovu važnu instituciju.Ovde se čak govori o pogrešnim podacima. Nije tačno da Zaštitnik građana ima platu 400 hiljada dinara. To jednostavno nije tačno. Prema dostupnim podacima, on ima svega 376.648,03 dinara. Dakle, ni blizu 400 hiljada dinara. Nemojte to da govorimo. Govorimo istinu u ovoj raspravi. Svega 376 hiljada dinara, svega, pa zaista jadno. Znate, od ukupnog budžeta, svega 216 miliona, on čitavih 179 miliona daje na plate. Dakle, nećemo smanjivati, treba čak povećati. Pogledajte, 90%, 80% on daje na plate, nema prostora za sve ostalo. Nemojte sada zbog Saše Jankovića da izgubimo ovu važnu instituciju. On je legitimni, politički kandidat Legitimni, u redu. Nije baš potpuno u redu da se vozi državnim kolima kada ide u predizbornu kampanju, ali nemojte dozvoliti.Zahvaljujem se svim poslanicima koji prave razliku, između da je Zaštitnik građana najvažnija institucija, a Saša Janković kandidat DOS-a, neko koga svakako treba politički doživljavati.Dakle, molim vas vodimo računa da ne dopustimo da se ova važna institucija izjednači sa gospodinom Jankovićem. Nije on toliko važan da bismo bebu bacili sa prljavom vodom. To jednostavno nije dovoljno dobro.Dakle, molim vas, poslanici vratimo se budžetu, vratimo se građanima, vratimo se njihovim pravima, a biće valjda i neko ko će jednog dana zastupati građane zaista kao pravi Zaštitnik građana, pa neka ima i veću platu. Ja bih voleo da i poslanici imaju veću platu, zaslužuju, kao što je zaslužuju da imaju i članovi Vlade i svakako predsednik Vlade, a uostalom kako on obavlja posao, pa rekli su građani Srbije.

SNS.Imamo zastareo sistem, ne možemo da ga menjamo, jer nas mediji napadaju da trošimo pare i smanjili smo budžet. Nisam ja kriva što može samo posle.(Marko Đurišić,

napredna stranka se zalaže za očuvanje institucija, pogotovo kada govorimo o zaštiti ljudskih prava i ono na šta je predlagač ovog amandmana hteo da skrene pažnju koja je praktično visina zarade ljudi koji čuvaju institucije i onih koji čuvaju sistem? Bilo ko da je Saša, Miša, Pera, bitno je da mora da vrši funkciju Zaštitnika građana. Onoga trenutka kada rešite da se bavite nekim drugim javnim poslom, morate da napustite tu funkciju i morate jednostavno da izađete pred građane Srbije da kažete da ste ušli u politiku i da idete predizbornu kampanju.Da li je veličina bavljenja određenom funkcijom u određenoj instituciji tri puta veća u mesečnom iznosu na naknade u odnosu na premijera ili predsednika države, na građanima Srbije je da o tome znaju, pre svega, istinu, a i da u sledećim izborima nekim odluče i daju podršku promenama. Da li plata Zaštitnika građana ili bilo koje institucije treba da bude možda duplo veća ili duplo manja? Treba reći da u godišnjem iznosu razlika između plata visokih funkcionera, premijera, predsednika države, institucija, koje je moj kolega Đukanović predložio, je razlika od pet miliona dinara u budžetu.Prema tome, Zaštitnik građana, namerno neću da govorim o imenima, jer ona nisu bitna, bitna je funkcija koju obavljate, do trenutka dok je bio zaista ovde jedan od predstavnika

Zahvaljujem, predsednice.Javljam se po ovom amandmanu, s obzirom da je predlagač amandmana u nekoliko navrata tražio od svih koji se uključuju u diskusiju neke konkretne podatke i ja sam se tim povodom javila i ukazala bih na dva vrlo bitna.Slučaj bitna.Slučaj Zorice Jovanović protiv države Srbije ispred Evropskog suda za ljudska prava, prava povodom nestalih beba, presuda iz 2013. godine, pravnosnažna, koja je Republiku Srbiju obavezala na šta, da se u zakonskoj proceduri već neko duže vreme nađe, skraćeno da ga nazovem, zakon o nestalim bebama. Velika zasluga da bi se sve ovo uzelo u obzir je u Izveštaju upravo Zaštitnika građana Saše Jankovića iz 2010. godine, kao ključni argument koji je Evropski sud za ljudska prava uzeo u obzir i naložio hitne mere Republici Srbiji, iako se kasni već više od dve godine.Druga važna stvar sa konkretnim činjenicama, takođe se odnosi na poziv predlagača amandmana da ih iznesemo, jeste ono što je on prekrstio u „soroševsku grupaciju“ u okviru koje je prepoznao i Zaštitnika građana, u konkretnom smislu Sašu Jankovića. Samo bih da informišem i poslanike većine, naročito SNS i sve ostale da je, recimo, jedan od kapitalnih programa i projekata vašeg Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu upravo finansiran i još uvek traje od strane Soroševe Fondacije za otvoreno društvo. Sve proverljivo na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.Dakle, istovremeno dok otimate najsigurniji prihod opštinama i gradovima, a to je deo od poreza na zarade, onda je dobar Sorošev novac i njegove fondacije da finansira Ministarstvo u svim projektima. Hvala.

o ženama, o obrazovanju, o lokalnoj samoupravi, o tome kako žive građani i građanke, o tome kako svi kao narodni poslanici podnošenjem amandmana možemo da popravimo budžet i da utičemo da njihov život u narednoj godini bude bolji.Poslanici SNS su ova četiri dana učestvovali onoliko koliko su učestvovali. Svi njihovi amandmani su bili usmereni na ovaj amandman. sva njihova diskusija je usmerena na jednog čoveka, ne na jednu instituciju. Ne pada mi na pamet da govorim o tome. Predsednice, vi ste, uzevši učešće u ovoj diskusiji, snažno stali iza navoda poslanika Đukanovića, svi ministri, nekoliko poslanika vladajuće koalicije i potpuno ste u pravu, predsednice, kada ste rekli da je građanima sve jasno, a jasno im je da je ovo brutalno kršenje procedure, da je ovo brutalni napad na institucije, da je ovo brutalno ruganje građanima, jer ste kao najveći problem sa kojim se građani suočavaju izabrali da vam bude plata jednog čoveka koji vodi jednu nezavisnu instituciju, te u tom smislu je svima jasno. Snažno ste branili ono za šta licemerno kažete – ja vas molim da o tome ne glasate. To toliko toga govori o vama.

nekog u ministarstvu, dobro je da malo uplate u budžet koliko su ojadili ovu državu, drago mi je da negde i vrate pare. Problem je što oni finansiraju političke aktivnosti nekih stranaka ovde, koje bi da razaraju državu. E, to je nešto što je sasvim drugačije, ali o tome ćemo drugi put.Ali, ovde, uvažena predsedavajuća, meni je prosto neverovatno kako je neko skočio kao oparen da brani svog predsedničkog kandidata. To je prosto neverovatno, za njegove pare bi skočili sa 20 sprata na glavu. I, to je nešto što je fascinantno. Ja nemam ništa protiv ako je on vaš predsednički kandidat, ako on hoće da se bavi politikom, nemam ništa protiv, samo nemoj da zloupotrebljava funkciju Zaštitnika građana za svoju predizbornu kampanju. Bilo bi časno od njega da je podneo ostavku kada je krenuo da se bavi politikom, da onda krene u predizbornu kampanju, i svakako da onda pridobije birače.S druge strane, ovde je bila jedna velika primedba kako niko sa njim ne želi da razgovara, odnosno nije mogao da bude na sednici Odbora. Nije hteo da dođe na sednicu Odbora. On je izbegao da dođe na sednicu Odbora, i to je ono što je problematično. On neće da razgovara sa poslanicima zato što zna da bi mu tamo postavili veoma nezgodna pitanja, i zato što želimo u pravom smislu te reči da kontrolišemo njegov rad. On nije beli medved, on ima pravo da dobije pitanje od poslanika. ako hoće da se bavi kampanjom, još jednom ga pozivam, časnije bi bilo da je podneo ostavku, krenuo u predizbornu kampanju i nema nikakvih problema, a vi slobodno vašeg predsedničkog kandidata štitite do mile volje, samo građani Srbije bi to trebalo da znaju. Hvala.

jer ja više od 10 minuta se uporno javljam za Poslovnik, dižem Poslovnik, govorim vam to, a u međuvremenu su tri ili četiri govornika su dobili reč. Povređen je član 104. koji reguliše pravo na repliku i kaže – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o drugom narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi, ima pravo na repliku. Ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku čijoj stranci pripadaju narodni poslanici, u ime poslaničke grupe, pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe.

Učešće predsednika Vlade, ili predstavnika Vlade, ministara u radu po amandmanima reguliše član 158. koji kaže – predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača zakona ima pravo da o svakom amandmanu govori do dva minuta, s tim da ukupno trajanje pretresa u pojedinostima ne može trajati duže od tri sata. Vulin, je govorio po ovom amandmanu, iskoristio vreme, i nema poslovničkog osnova, nikakvog, pod bilo kojim okolnostima, šta god da mu je neko rekao, a nije mu rekao niko ništa, on ne može više dobiti reč. One je iskoristio svoje vreme. Vi se možete pozivati da imate više gospode Vulin, ali to po Poslovniku nije osnov. Bezveze ste trošili vreme sada, ne morate da vređate, ovo je ministar. Ministar je govorio dva minuta. Ima pravo na repliku. Čitajte Poslovnik. Znači, ako su ga spomenuli.

podneo sam, kao i moj kolega Đukanović, amandman u kome tražim da se plata funkciji Zastupnika građana, ne Saši Jankoviću, on kao pojedinac nije bitan, o njemu smo toliko toga rekli, reći ću i ja neke stvari, da ne kažemo da se toj instituciji da se plata smanji na iole prihvatljivu meru, s obzirom da smo u vremenu štednje, da smo u vremenu stezanja kaiša, s obzirom da smo morali da radimo na tome da oporavimo naše javne finansije, da oporavimo našu ekonomiju da podignemo privredu. Nedopustivo je da u toj i takvoj situaciji, dakle teškoj ekonomskoj situaciji neko ko se predstavlja kao zaštitnik građana ima 400 hiljada platu ili 376 platu, ja se izvinjavam, velika je razlika, zaista ogromna razlika, i mogli bi da skupimo i neki doprinos da mu dodamo da ima 400, valjda će bolje raditi. Nedopustivo je da neko ko hoće da štiti interese građana, u vremenu štednje ekonomskih kriza, u vremenu kada treba da se podigne zemlja, kada treba da se podignu penzije, kada trebamo da radimo na tome da još više ojačamo ekonomiju da bi mogli da podignemo plate,

što je dobro da građani vide, i dobro je što su to videli večeras, da kada pomenete zaštićenog sveca, za neke iz opozicije Sašu Jankovića, skoče kao opareni. Svi njega brane. Brane više njega nego što govore o penzijama. Brane njega više nego što govore o privredi. Ja bih voleo da više govore o fabrika kako su ih zatvarali, da više govore o tome kako nisu radili puteve, da više govore o tome što nisu radili one kanale za odvodnjavanje, da više govore o poljoprivredi koju su unakazili, da više govore o zadrugama koje su upropastili. Mnogo bi to bilo bolje da to čujemo, nego

su odgovorne prema građanima. Uvodimo u Srbiju evropske standarde, evropske vrednosti, vodimo Srbiju u EU. Zalažemo se za maksimalno poštovanje ljudskih prava, i sa te strane funkcija institucija Zaštitnika građana veoma je važna demokratiju, kao što je demokratija u Srbiji. Ali, je takođe važno da svaka institucija pokaže, kao što to pokazuju narodni poslanici koji deceniju i jače ne povećavaju plate, kao što su smanjene plate plate i penzionerima, kao što su smanjene plate u javnom sektoru da bismo ojačali i podigli Srbiju, tako neka se pokaže da je odgovoran i Zaštitnik građana. Neka se sam odrekne nečega. Neka sam uplati tu razliku koju mi sada tražimo, neka uplati Fondu za lečenje dece koja ne mogu da se leče ovde, da se leče u inostranstvu.Takođe, hoću na kraju da kažem da neki mogu samo da sanjaju da ponovo kradu. Neki mogu samo da sanjaju da Srbiju odvedu u stečaj. Neki mogu samo da sanjaju da će da oteraju iz Srbije investitore. Neće to moći,

i želim da najorganizovanijoj i najenergičnijoj stranci pomognem da ta kola što pre stignu tamo gde svi želimo da budu, u Evropi. Zato iz G17 plus prelazim u DS, a

molim vas za par sekundi pauze.Znači, molim vas, ko želi da diskutuje neka ostane u sali. Ko ne želi, ko hoće da priča pravi buku, ja bih ga molila da ostavi ostale poslanike koji žele još uvek da učestvuju u raspravi, da to mogu i da iskažu.Ovako ne možemo da radimo, jedni diskutuju, a ostali ćaskaju, viču,

Hvala predsedavajuća.Znate šta, ko radi taj i greši. Vi možete da prizivate da se neko negde vrati, ja se nikad ne bih vratio, ali znam da patite duboko u sebi, da je jaka ta duševna bol kada piva ponestane i još više kada podrška građana ponestane, tačnije kada te podrške više nema. Još je tužnija ta situacija što ste vi takvi kakvi ste, nikakvi, svoje građane u opštini iz koje ste, koju ste vodili ostavili bez vode, što ste upropastili tu opštinu. I javite se meni da pričate o evropskim vrednostima.Ja se za te evropske vrednosti borim od početka bavljenja politikom, a vi lutate, od piva do tri milijarde.

Koga ste našli da prozivate? O čemu da pričate?Odakle vam vile, skupoceni automobili, odakle milioni na računima? Odakle za zgrade na pašnjacima, odakle za sve to? Odakle skupoceni satovi, „Milk repablik“ u Novom Sadu, nameštanje tendera, nameštanje javnih nabavki. Hajde o tome malo da govorimo,

repliku.Hvala.Poštovani poslanici, ceneći naše vreme koje smo uložili danas u raspravu, ceneći to što su ministri i sede više od sat i po vremena i slušaju ono što mi imamo jedni drugima da kažemo, a ništa njima nemamo da kažemo i želju da sadržajno i kvalitetno nastavimo raspravu o Predlogu zakona o budžetu